Добър ден, уважаеми колеги! Моля за регистрация.

След консултации между парламентарните групи на Председателски съвет по проекта на седмичната програма Ви предлагаме да гласуваме следната програма за работата на Народното събрание за периода 29 – 31 януари 2025 г.: 1. 2025 г.: 1. Проекти на решения за промени в състава и избиране на ръководство на Временната комисия за установяване на всички факти и обстоятелства относно проблемите с безводието в страната. Вносители на на първия проект са господата Николай Денков, Богдан Богданов и Богомил Петков и на другия проект – господин Драгомир Стойнев. 2. Проекти на решения за промени в състава на постоянни комисии. Вносители са господата Кирил Веселински, Деян Петков и Николай Радулов и на други проекти – госпожа Деница Сачева и господин Александър Ненков. 3. Доклад за резултатите от работата на Временната комисия за проверка и установяване на факти и обстоятелства относно констатираните огнища на чума по дребни преживни по дребни преживни животни и шарка по дребни преживни животни на територията на Република България и Проект на решение. Вносител е Временната комисия. 4. Изслушване на министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов, председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван Иванов и изпълнителния директор на „Български ВиК холдинг“ ЕАД Ирена Георгиева на основание чл. 111 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание относно необоснованото масово увеличаване цената на водата в по-голямата част от населените места в страната и целенасочената политика на правителството за включване на всички общински ВиК дружества към ВиК асоциациите, което също ще доведе до увеличаване цената на водата в тези райони. Вносители са господата Петър Петров, Никола Димитров и Коста Стоянов. 5. Изслушване на министъра на здравеопазването доцент Силви Кирилов

преди изготвянето на бюджета за 2025 г. от новоизбрания кабинет с министър-председател Росен Желязков, както и целите, които се поставят, и средствата, с които ще бъдат постигнати. Вносители са народните представители Йордан Цонев, Елван Гюркаш и Байрам Байрам, предвидено като точка втора за четвъртък, 30 януари г. 7. Изслушване на министър-председателя Росен Желязков, министъра на енергетиката Жечо Станков и министъра на икономиката и индустрията Петър Дилов на основание чл. 111 от Правилника за организацията и дейността на България да осигури защита на националните интереси с оглед процеса по промяна на собствеността на рафинерия „Лукойл Нефтохим Бургас“, включително съпътстващата инфраструктура от нефтопроводи, продуктопроводи и складови бази. Вносители са господин Богдан Богданов и група народни представители – точка трета за четвъртък, 30 януари 2025 г. 8. Изслушване на министъра на регионалното развитие и благоустройството

за „Ремонтни дейности на републиканските пътища на територията на страната“ на стойност 2 250 000

господин Йордан Иванов – на едното искане за изслушване, и господин Кирил Добрев – на другото искане за изслушване, точка първа за петък, 31 януари 2025 г. г. 9. Парламентарен контрол по чл. 92 – 104 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Моля, колеги, да гласуваме проекта за така представената програма за седмицата 29 – 31 януари 2025 г. Гласували

Бих искала да Ви информирам и за две искания, които не са включени в проекта за програмата, който току-що одобрихме. Първото искане е от името на парламентарната група на Политическа партия МЕЧ – да се включи в програмата на Народното събрание Проект на решение за задължаване на Министерския съвет да изготви и предложи за гласуване в Народното събрание проект за инвестиционен разход

внесено от господин Радостин Василев и група народни представители. Предложението не е допустимо и не следва да бъде гласувано за включване в програмата, тъй като Проектът на решение е внесен на 28 януари 2025 г. и на същата дата беше разпределен на съответните комисии, поради което срокът

гласуваме дали да бъде включено в нашата седмична програма. То е от народните представители Кирил Петков, Богомил Петков, Николай Денков и Ивайло Шотев.

на вицепремиера и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов, както и на председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ Пламен Тончев относно българския кораб „Вежен“, който бе задържан в разследване на саботаж от шведската брегова охрана.

Обръщам Ви внимание, че съгласно чл. 47, ал. 3 от Правилника предложенията не се обсъждат, а само се гласуват. Благодаря, госпожо Председател. Радвам се, че сте толкова екзактна, съгласно чл. 47, ал. 5 обаче в изключителни случаи Вие можете да включите в седмичната програма и тази точка, тъй като за мен това е изключителен случай. Колеги, става въпрос за одържавяването на рафинерията „Лукойл“ и на свързаната инфраструктура, и на бензиностанциите, които са в две дружества. Става въпрос за политическо решение, което Народното събрание трябва да вземе – да задължи Министерския съвет да предвиди такъв инвестиционен разход и да започне разговори за придобиване от държавата на единствената ни рафинерия, която осигурява в момента и част от националната ни сигурност. И ако това не е изключителен случай! Ако госпожа председателката смята, че с прокарване в комисии и забавяне на тези неща ще спре одържавяването на „Лукойл“, аз смятам, че това е шиканиране на процеса и не е справедливо спрямо българските граждани. Моля я да се консултира, ако трябва, в някаква почивка някаква почивка –имаме мнозинство в парламентарните групи – и това нещо да бъде включено в програмата. Експертната оценка на Комисията по енергетика и на другите комисии, на които сте го разпределили, може да бъде направена и утре и Ви моля утре това да е първа точка от дневния ред. Благодаря. Господин Василев, благодаря Ви. Обръщам Ви внимание, че точка трета за четвъртък е във връзка със защитата на националните интереси с оглед процеса по промяна на собствеността на рафинерията, така че частично този въпрос ще бъде обсъден в утрешния пленарен ден. Само да кажа, че всички останали внесени предложения по реда на чл. 47, ал. 3 от Правилника за организацията Сега Ви моля да гласуваме дали да бъде включено и искането за изслушване на господа министрите Георг Георгиев – министър на външните работи, господин

Предложено е като първа точка за четвъртък, което ще промени и така приетата от нас програма за изслушване на министрите съответно на здравеопазването, на финансите. И министър-председателят, съответно министърът на енергетика, ще трябва да бъдат пренаредени. Моля, гласувайте.

Заповядайте, господин Веселински. Уважаема госпожо Председател, отново Ви умолявам, подложете на гласуване в пленарна зала по чл. 47, ал. 5 предложението, което направи господин Радостин Василев. Нека депутатите да решат дали да бъде включена точката в пленарна зала за разглеждане. Ще го направите ли?